Откривам пленарното заседание. за започване на подписка в подкрепа на произвеждане на Национален референдум с въпрос: Подкрепяте ли развалянето на договорите с електроразпределителните дружества ЧЕЗ, Е.ОN и EVN?

както и предложенията към него – стр.48 от Основния доклад. Предстои провеждането на разискванията. Моля народните представители, които желаят да вземат отношение, да направят това. Господин Местан, имате думата. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, ще отправя призив да се опитаме да вникнем в същността на предложението относно езика на предизборната кампания, а не да отхвърлим автоматично това предложение, водени от някакви не дотам съответстващи на разбирането ни за демокрацията предразсъдъци. Предложението ни е основният принцип, застъпен в закона – „предизборната кампания се води на официалния български език”, да бъде допълнено с израза „при необходимост и ако се осигури превод на предизборни събрания и митинги, може да се ползват и други езици, освен българския”. Сега ще обясня защо. Подчертавам, проблемът не е в принципа, че кампанията се води на официалния език. Напротив, Движението за права и свободи като национална партия, която изповядва либерализма, приема този принцип безусловно. Твърдим обаче, че абсолютизирането на ограничението вече поражда проблеми, които са противоестествени. Ще дам няколко примера. Ако по време на предизборната кампания управляващата партия ГЕРБ бъде подкрепена от оратори от Европейската народна партия, включително и този Вебер, който като самотен мохикан Ви защитаваше по време на дебатите на тема „Върховенството на закона и свободата в България”, дойде на Ваш предизборен митинг – на какъв език господин Вебер ще отправи посланията си към българските избиратели да ги призове да гласуват за ГЕРБ? На какъв език? Естествено, че на единствения език, който говори. Ако не владее българския, ще го направи на английски или на немски, или на френски. За да се спази принципът обаче, че кампанията се води на официален език, Вие ще му осигурите превод, за да бъдат разбрани неговите послания. Именно. Спокойно. Спокойно, ще стигнем и до българските граждани. Това е случаят, в който който субектът, който отправя посланията, не владее официалния български език. Ние сме длъжни да му осигурим превод, за да спазим принципа, заложен в закона че кампанията се води на официалния език. Ето точно това е предложението на Движението за права и свободи. Би следвало обаче и в случаите, когато този, към когото е отправено посланието, тоест избирателите, ако по една или друга причина, независеща от тях, без тяхна вина не знаят официалния език, това послание трябва да стигне до тях на езика, който говорят. В този случай пак се осигурява превод, за да се спази принципът, заложен в закона. Подчертавам предложението ни не е насочено срещу основния принцип, заложен в закона. Обратно, подчертава този принцип с въведеното задължение да се осигури превод в случаите, когато по необходимост и само когато има крайна необходимост, се прибегне до употребата на други езици. Всичко друго е противоестествено. На репликите, които чувам от тази зала, ще отговоря с още един пример. Получавал съм покана за участие в предизборна кампания на представителите на българското национално малцинство от Западните покрайнини. Не се изненадвайте – към мен, защото искаха да дам пример как стои въпросът с малцинствата в България, за да се чуят тези послания от други сръбски политици и от наши сънародници там, които участват в предизборната кампания. Ако сме поканени и с други лидери на политически сили, ние нямаме ли право да отправим послание на български език? Трябва ли да говорим на сръбски, ако участваме в тази предизборна кампания? Съгласни ли сте с ограничението там да нямаме право да говорим на български език с етническите българи? Ако не сте съгласни, замислете се дали днес, гласувайки, ще подкрепите двойни стандарти в отношението си към едни и същи реалности. Благодаря Ви за вниманието.

Госпожо председател, уважаеми колеги, изказването на лидера на ДПС е изключително опасно и провокативно

С това Ваше изказване Вие правите провокация срещу унитарния характер на Република България и целите да подготвите обществото за бъдещо сепариране. Това е изключително опасно, господин Местан, и на човек като Вас не му прави чест да говори толкова завоалирано, за да прикрие това, което всъщност цели. Абсурдно е, в която и да било друга държава, да поискате в Европейския съюз едва ли не за втори официален език да бъде признат турският. Това е пълен абсурд! Ако това го кажете в друга европейска държава, просто ще станете за смях! Или пък да отидете в Америка, в Ню Йорк, където има 100 езика и да поискате на 100 езика да се прави кампанията. Това е теза, която иска още веднъж предизборно да нагнети напрежение, чрез което Вие да си осигурите допълнителни гласове – нищо друго! Освен ако нямате някаква поръчка да започнете да работите в България това, което работиха някои в съседна Република Македония. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Колеги! Уважаеми господин Янев, смятах Ви за специалист по корупционните въпроси, оказахте се много голям лингвист. Само че ако има нещо абсурдно в тази зала днес, това е Вашата абсурдна теза, че някой говори за сепаратизъм, че някой говори против унитарния характер на българската държава. Прочети текста, господин главен прокурор на Народното събрание! Прочети го този текст – там се подчертава унитараният характер на българската държава. Подчертава се фактът, че кампанията е на официалния български език. Когато при крайна необходимост се налага ползването на други езици, когато Ваши консерватори гостуват на Ваши събрания, трябва да се осигури превод и трябва да е възможно. България България не може да се изолира. Какъв сепаратизъм, какви пет лева? Уважаеми дами и господа, точно Движението за права и свободи не може да бъде обвинено, че има идеи против унитарния характер на българската държава. Ако някой работи против единството на българската нация, това е гласът на крайния национализъм и Вашето място е при „Атака”, господин Яне Янев. Това е единствената българска партия, която представя цялата пъстрота от етноси, религии, които населяват унитарна, единна и неделима България! Аз съм председател на единствената неетническа партия в България! (Възгласи от

Не съм чувал ДПС да представя арменците в България – щом представя всички етноси! (Шум и реплики.) Че това не е вярно, го знае целият български народ. Че Вие сте турска етническа партия, го знае целият български народ. Въпросът е да се разберете помежду си какви сте, защото един излиза и вика: „България е двунационална държава”, друг излиза и вика: „България е еднонационална държава и ние само така и така...”, трети вика: „Ние принадлежим към българския етнос и българската нация” и така нататък. Моля Ви, госпожо председател, нека да си направя въведение на изказването. В никакъв случай ние от „Атака” няма да се съгласим и не сме съгласни да се правят каквито и да било отстъпления от правилото за официалния български език, което изложихме в закон. За съжаление, Вие не го приехте. Ако го бяхте приели, нямаше да да има такива прения – щеше да има закон. Въпреки това в контекста на останалото законодателство това, което предлага господин Местан, не е позволено. Тук Яне Янев е прав, че това е част от сепаратистката политика. Защо е част от тази политика? – Защото, както видяхме в Закона за училищното образование се прокарват подобни идеи. Навсякъде и във всички удобни случаи излиза представител на Движението за права и свободи и започва да прокарва подобни идеи във всяко едно отношение, във всеки сектор от българския живот. Тук на няколко пъти съм правил подобни изказвания. Един-два пъти господин Местан се опита да ме закачи за академичното ми звание и несъвместимостта с тези мои изказвания. Мисля, че са най-много съвместими по смисъла на този академизъм. Колеги, в никакъв случай не може да се допусне това. Ако българският народ загуби този инстинкт, българската национална революция няма да достигне своя тържествен край, който предстои. Благодаря Ви за вниманието.

които ДПС прави – стъпка по стъпка, та до край, докато могат. Настъплението се осъществява по малко. Обяснявал съм Ви, много пъти съм разправял от тази трибуна, че се разчита на неопитността. Тук има народни представители, които са от три години и половина, но и те може би не са схванали точно тази политика – политиката „малко по малко”, за да се стигне до заветната цел. Заветната цел е моделът на Охридските споразумения. Няма да се впускам надълго и нашироко какво представляват Охридските споразумения в Македония, които доведоха тази държава до това положение на нещата. Много от Вас ме разбират – тези, които са запознати със смисъла на онова, което стана в Охрид, за да направи Македония двунационална държава. Та това е от малките стъпки. Много лошо е, че в Българския парламент има голямо текучество. От всеки следващ парламент в другия парламент влизат общо взето малко народни представители. На това разчитат от ДПС, защото те са постоянна, константна величина, плътна маса с ясни цели, които преследват точно така – малко по малко.

Така че нека да помним това и във всеки момент, когато се правят подобни предложения от ДПС, да се има предвид политиката „стъпка по стъпка, малко по малко” и да не се поддаваме на тези провокации, защото това са провокации. Те са провокации, които целят и „мерене на температурата”. Това непрекъснато се прави на различни нива, в различни институции. Прави се тук, прави се на

които са в момента, защото те наистина са константна величина. Ако при тези не мине, на следващите може би ще мине и така „малко по малко”, все по-нататък и по-нататък. Първа фаза – Охридските споразумения, след Охридските споразумения – виждаме какво става в Македония, има следващи стъпки. Те са по-големи, но към всичко това има стратегия. Това е тактиката. Реплики? Няма. Господин Казак – за изказване Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Препоръки: „Следващите препоръки са предложени за обмисляне от страна на властите и политическите партии и гражданското общество на за по-нататъшно подпомагане на техните усилия за провеждане на избори, които да съвпадат изцяло с ангажиментите на ОССЕ и други стандарти за демократични избори. А. Приоритетни препоръки Препоръка № 6 от Приоритетните препоръки: „На личности, които идентифицират себе си като принадлежащи към малцинствени групи, трябва да им бъде разрешена употребата на майчиния език по време на предизборната кампания, за да се подпомогне тяхното ефективно участие в обществените дела. Също така може да бъде обмислено осигуряването на изборна информация на малцинствените езици, което ще увеличи разбирането на изборния процес на всички общности”. уважаеми дами и господа, е Препоръка № 6 от Приоритетните препоръки на ОССЕ, които вчера цял ден предъвквахме тук. Всички по ред на номерата се биехме в гърдите как сме ги изпълнили и как сме направили всичко, за да ги изпълним. Уважаеми дами и господа, защо обаче забравяме тази Препоръка № 6 от Приоритетните препоръки на ОССЕ? Защо е този двоен аршин, защо е този двоен стандарт, който прилагате? Някои препоръки ние ще приложим, ще изпълним – някои ни харесват, някои не ни харесват, въпреки че са приоритетни, въпреки че ОССЕ изцяло застава зад тях, въпреки че ОССЕ твърди, че това са демократичните стандарти на съвременна Европа, но ние не искаме да чуем това! Каква държава сме ние? Не мога да разбера. Претендираме ли, че сме европейска държава, претендираме ли, че искаме да спазване съвременните демократични европейски стандарти за провеждане на изборна кампания, или по някои аспекти – да, претендираме, по други обаче не сме съвсем съгласни! И се сравняваме с Македония! Уважаеми колеги, не искам да ме сравнявате с Македония и с Охридските споразумения. Искам да ме сравнявате с демократичните стандарти на съвременна модерна Европа, на Европейския съюз и на ОССЕ. Затова е предложението. То не е измислено от днес просто ни е щукнало и сме решили да го предложим! Това е в унисон с тази именно препоръка – за да може, от една страна, когато идват чужди гости на предизборната кампания – аз си спомням, че и Льо Пен и баща, и дъщеря са идвали на кампании на „Атака” и са говорили на френски език, а не на български. Идваха лидерите

за да може посланията да бъдат чути и възприети по-добре. Това е единственото наше предложение. А с подобни подмятания, с подобни сравнения, уважаеми колеги, малките стъпки, с които Вие винаги така претендирате: „Дайте малко по малко, дайте да не правим сега големи големи промени” – ето заради това България е на това дередже, защото никога България и българските управляващи не се осмелиха да направят решителна крачка към европейските стандарти. Докато има това поведение, докато има това полубалканско, полуевропейско колебливо отношение към европейските стандарти, България ще остане винаги на опашката на Европа. Благодаря. Реплики? Първа реплика – проф. Станилов. Според колегата Казак, какво излезе сега – че ние не сме европейци и че като признаем турцизацията на българското общество веднага ще станем европейци. Нямам думи, просто, какво ще стане. Не излизам за това да правя реплика. Репликата ми ще се състои само в едно изявление. От Парламентарната група на „Атака” смятаме, че всички препоръки на ОССЕ, които противоречат на българските национални интереси, са невалидни, те нямат стойност тук. Това е изявлението ми. Благодаря за вниманието.

Четин Казак неслучайно ми прави реплика в изказването си за малките и големите стъпки, защото той добре разбира, че ние сме разбрали, разгадали и разконспирирали тактиката им.

тука имаше политика и на по-големи стъпки, и то на много големи стъпки, когато много от хората в този Парламент не бяха все още наясно с тези неща, включително и Вашите шефове – обръщам се към господата от от ГЕРБ – тогава, когато не беше приет българският геноцид, когато беше приета декларацията за Възродителния процес за арменския геноцид. Така че те успяха и с големи стъпки в този парламент. Ако всичко това, за което говорят – тези декларации и актовете, с които те успяха в този парламент, въпреки че са опозиция, бяха направили опити да се направят в този момент, те нямаше да минат и нямаше да се случат, но те успяха в един момент. И така играят те: някъде ще дадем една подкрепа, някъде ще гласуваме така и така, някъде ще осъществим един натиск с едни хора отвън, с едни срещи в Турция ще се дадат едни обещания

първото Народно събрание ще остане с негативен оттенък в историята на българския парламентаризъм, това е, че две години и половина партия като „Атака” участва в управлението. Това е, че партия „Атака” – крайно националистическа и ксенофобска партия, подкрепяше една управляваща партия, която претендира, че е за европейското развитие на България.

Ако сега продължавате да се вслушвате, да надавате ухо на техните послания, на техните антиевропейски тези,

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Мисля, уважаеми колеги, че забраната да се използва небългарски език по време на кампанията е абсурдна, дълбоко абсурдна. за момент да се абстрахирате от факта, че не става дума за турски език, за да разберете колко абсурдна е забраната да се използва по време на кампанията небългарски език. език. Вие лишавате една от страните в тази кампания от нейното конституционно право да участва в самата кампания, защото те не могат да се разберат, между тях няма обмен на информация.

Представете си, дами и господа, всеки член на Европейския съюз има право да дойде в България – да избира, и да бъде избиран. На какъв език ще водят кампанията си в България?! и реплики.) Не споменавайте люлката на демокрацията Америка по този въпрос. Това е кощунство. Там изобщо на никого не му е минавало през главата да пита на какъв език ще говориш на кампанията

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да Ви обърна внимание на финалното предложение на Правната комисия за редакция на този текст и по-специално в ал. 4, където е записано, иначе небудещото възражение правило, че не се допуска предизборна агитация в държавните, в общинските учреждения и институции. На пръв поглед никой не би имал нищо против едно такова правило. По-скоро биха възникнали въпроси дали не трябва да бъде забранена предизборната агитация в държавни и общински учреждения и преди старта на предизборната кампания. Тук притеснителното е друго, и то е с кореспонденцията на този текст с легалната дефиниция за това що е предизборна агитация. Тя се съдържа на страница 101 и там е казано – чета, защото едва ли всички народни представители са прочели Кодекса докрай, че това: „...е призив за подкрепа на определено лице, партия или коалиция от партии при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция от партии, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на този кодекс”. Затова искам да попитам: дали ликът на премиера Бойко Борисов в кабинетите, практически на всички държавни служители в България, ще се счита за предизборна агитация в случаите, в които не е изрично написано под него: „Гласувайте за Дали е предизборна агитация портретът на премиера в кабинетите на всички служители на Народното събрание, на всички кметове, на всички представители на регионални структури, на всички контролиращи органи, санитарни инспектори, данъчни, строителен контрол и прочие? Как се съчетава възможността за такава агитация с правилото, което приехме по-рано, че държавните служители даже, когато са кандидати за изборни длъжности, не излизат в служебен отпуск, освен когато са ангажирани с конкретна предизборна проява. Един държавен служител, който е кандидат за изборна длъжност, ще си седи в кабинета, той ще бъде облепен с ликове на премиера и на други политически фигури в държавно учреждение, докато приема граждани, и това няма да се счита за предизборна агитация. Това е един от опитите наистина да се впряга държавата в непозволена агитация по време на избори. Махам с ръка доколко изобщо е допустимо за европейска държава ликът на премиера да се намира във всеки кабинет на държавен служител, но поне в рамките на кампанията, когато ще бъде лидер на една от партиите, които участват в изборите или кандидат за народен представител, това би следвало да се забрани. Просто заради елементарната коректност между политическите играчи, поне от кумова срама външните форми на неправомерното впрягане на държавата в предизборната кампания трябва да се забранят.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова! Аз лично съм виждал в кабинети на кметове например лика на другаря Тодор Живков. Това агитация ли е за връщане към онова време преди 1989 г.? Или може би, госпожо Манолова, Вие искате да видим Вашия лик? (Шум и оживление.) Представете си, че Вашият лик бъде примерно в кабинета на някой кмет на кюстендилско село. Това ще означава ли, че е агитация или не? Ето това искам да попитам.

втората част от репликата няма да отговарям, но първата наистина буди към размисъл дали е нормално 20 години по-късно да правим аналогия с едни времена, за които смятахме, че са отдавна отминали. Дали наистина не е анахронизъм това, да използвам по-мека дума – раболепие, на всички държавни служители, независимо от нивата в държавата, представено с ликовете на премиера буквално във всеки чиновнически кабинет. Пак повтарям, от кумова срама поне трябва да го забраним в рамките на предизборната кампания. Просто е проява на лош вкус.

Бих искал да изкажа още един аргумент по отношение на предложението на народните представители Христо Бисеров, Четин Казак и Митхат Метин при необходимост и ако се осигури превод на предизборните събрания и митинги, да се ползват и други езици, освен български. Последната резолюция, която беше приета на Януарската сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, както в доклада на господин Волонте в Раздел „Малцинства”, така и в резолюцията е цитирано, че при необходимост и когато част от електората по време на кампания не разбира официалния език не трябва да се забранява, подчертавам, не трябва да се забранява ползването на майчиния език по време на предизборната кампания. Това Това е европейското виждане, уважаеми колеги, на този въпрос. Вие от какво се страхувате? Обръщам се към колегите от „Атака”, спазването на буквата на Закона за прилагането на официалния език нека да не превръщаме в догма, нека да бъдем европейци и както каза проф. Имамов в нито една страна не се държат така, както Вие се държите и се страхувате, незнайно защо, абсолютно неоснователно, да се води кампания на майчиния език или на езика, който знаят и говорят хората, пред които определени народни представители правят своята кампания. Ето защо

Уважаеми колеги от ДПС, понякога с голямо любопитство слушам как като мантра повтаряте: Европа, европейци, Европа, европейци! Само че Вие май забравяте, че сте в България и че сте български граждани. Забравяте или искате да забравите, че в България езикът, на който трябва да се говори на обществени места, е българският. Нещо, което е записано именно в буквата на закона, това, което Вие казахте, а буквата на закона е направена, за да се гарантира духът на закона, че ще остане дългосрочно. Вие обяснявате как едва ли не хората, които не Ви подкрепят, са антиевропейска партия. Това не е така, просто защото ДПС не е европейска партия. Хората, които се противопоставят на ДПС, не могат да минат за антиевропейци по тази причина. Да, не на Европейския съюз е антиевропейска коалиция, защото ние сме срещу европейските чиновници. Ние сме антиевропейска партия, но Вие трябва да се определите в крайна сметка каква партия сте – българска или небългарска? И ако сте българска, трябва да работите по българските закони. Искате или не искате това ще стане. Това, че част от Вашия електорат, предполагам и от Вашия елит, не знае български, това е Ваш проблем. Това за пореден път показва пропастта, която умишлено ДПС насажда и увеличава между себе си и българската държава. Това за пореден път показва, че ДПС през всичките тези години вървеше по един неправилен път, който трудно може да бъде наречен европейски, който трудно може да бъде наречен дори и демократичен, но много лесно може да бъде наречен антибългарски. Благодаря

Аз вземам думата за дуплика не толкова да отговоря на господин Гумнеров, защото това, което той каза, не само е несъстоятелно, а е абсолютно абсурдно. не само е европейска партия, а е легитимирана европейска партия с членството си в Алианса на европейските либерали и с членството си в Либералния интернационал. Това е едно от важните доказателства и легитимация в Европа и в света. Но не за това става дума, господин Гумнеров. Погледнете тези мои колеги тук!

Сега вече дискусията е закрита, преминаваме към гласуване. Първо поставям на гласуване предложението на народните представители Христо Бисеров, Митхат Метин и Четин Казак, което комисията не подкрепя.

Вие гласувахте срещу приоритетна препоръка на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Госпожо председател, гласувахте „против” резолюция на ПАСЕ, против основни положения на докладчика за България Лука Волонте. От днес нататък не обвинявайте двама достойни български народни представители – членове на Асамблеята,

ще знаете какво имаме предвид, когато искаме категорично да се възстанови демокрацията в България. Полицейското мислене беше в съюз с „Атака” срещу Европа и нейните стандарти. Премислете вота си. Благодаря.

бях се заблудила, като считах, че § 33, който комисията предлага да бъде отхвърлен, е отразен на систематичното му място в чл. 33, моята заблуда беше, че е в чл. 133. След като гласуваме това, което току-що сторихме сега, едва тогава трябваше да гласуваме предходния параграф. Грешката е моя, повтарям. Затова сега Ви предлагам да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 33 по принцип, но предлага той да бъде отхвърлен, тъй като вече систематично е отразен в § 4, гласуван още в началото на второто четене, а става дума за промени в чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс. Подлагам на гласуване предложението на комисията.

35а: § 35а. В чл. 134, ал. 1 се създава изречение трето: „На всеки платен агитационен материал задължително се поставя надпис „Платено съдържание”. Комисията не подкрепя предложението. на гласуване предложението на Яне Янев и група народни представители, което комисията не подкрепя.

и ал. 3, 4 и 5: „(1) Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания по републиканската пътна мрежа и общинските пътища. (2) Сигнали за поставените предизборни агитационни материали по ал. 1 се подават до областния управител, съответно кмета на общината. (3) Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от кмета на общината, района или кметството или от областния управител. (4) Заповедта се връчва на лицето, в чиято полза е материалът. (5) В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството Изказвания? Няма. Гласуваме § 34 в редакцията му по доклада на комисията.

при 95% вероятност; 11. формулировка на въпросите, данни от които са публикувани, така както са били публикувани на терена заедно с инструкциите; 12. просто разпределение на отговорите базите към тях, от които са публикувани данните.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 36: „§ 36.

до изборния ден включително, всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му. Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. (3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания. (4) Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да укриват информацията по ал. 1.” Изказвания? Заповядайте, господин Михайлов.

моите предложения касаят социологическите изследвания. Това е въпрос, който от много години няма никакво решение.

изследване. То трябва да бъдат публикувано, но всеки трябва да знае какъв е методът на изследването, какъв е периодът на теренната разработка, каква е планираната големина на извадката, каква е големината, която е реализирана, защото едно може да е планирано, друго да е реализирано,

са тези социологически агенции. От една страна, за тях изборите са добре дошли, защото се правят множество изследвания, те акумулират пари, затова са създадени; от друга страна обаче, те са манипулатори на общественото мнение, когато социологическите изследвания са манипулирани. Защото какво социологическо изследване е едно телефонно допитване,

и вчера, не е дали ще са един или двама застъпниците, не е проблемът дали единият ще носи бадж, къде ще се запише и дали ще му има името. Това въобще не са сериозните неща, които касаят Изборния кодекс. Изборният кодекс трябва да даде качество на изборите: от една страна, да осигури прозрачност, демократичност на провеждането на изборите и да няма манипулация на общественото мнение. Кажете нормално един контрадовод

Реплики? Няма. Други желаещи за изказване? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, гласуваме предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 84 народни представители: за 16, против 51, въздържали се 17. Предложението не е прието. Гласуваме окончателната редакция на § 36 по доклада на комисията.

Комисията подкрепя текста на вносителя, но предлага § 37 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 137а, който току-що приехме. Гласуваме предложението на комисията § 37 да бъде отхвърлен.

Предложението е прието. изборния ден Чл. 137б. (1) Централната избирателна комисия регистрира агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден въз основа на заявление, подписано от представляващия съответната агенция или от изрично упълномощено от него лице. лице. (2) Лицето, представляващо социологическата агенция, представя в Централната избирателна комисия списък с имената и единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Когато заявлението и списъкът се подават от упълномощено лице се представя и съответното пълномощно. (3) Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение. (4) Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател. (5) Агенция, която е регистрирана да извършва социологически проучвания в изборния ден не може да участва и с наблюдатели в изборите. (6) Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции.”

„Обявяване на договорите в интернет Чл. 138а. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок до три дни от подписването на договора.“ Няма. Гласуваме предложението на комисията за създаване на § 80а в редакцията по доклада.

Уважаеми колеги, аз предлагам предизборните хроники да отпаднат, защото

Абсолютен анахронизъм! Никъде го няма в предизборните кампании, в целия свят го няма това нещо. Това влиза или в платените репортажи, които се правят към самите партии, но в рамките на новите или след новите да има както си е по една минута и в националния ефир – това абсолютно никъде го няма. Затова аз предлагам те да отпаднат, а обратно, в следващите текстове ще стане ясно – да се увеличи времето за диспутите, защото точно в диспутите стават ясни идеите на отделните партии, качествата на отделните депутати. Там вече могат да се сблъскат идеите, могат да се сблъскат концепциите за управлението на държавата, на общината. В това избирателите могат да търсят аргументи кой да предпочетат, а не в предизборната хроника, където в рамките на някакви си секунди се режат ленти, някой се среща някъде. Просто го няма никъде по света. Вижте предизборните кампании, които бяха сега във Франция, да видите – никъде ги няма тези предизборни хроники и то

представител Михаил Михайлов: създава се чл. 140а: „Чл. 140а. Всяко платено съдържание при неговото разпространение задължително се обозначава. Доставчиците на медийни услуги – печатните медии, електронни издания/ сайтове и телевизии са длъжни при разпространение на платеното съдържание да отбелязват същото с надпис „Платено съдържание. Предизборна кампания.” В радио предаванията задължително се съобщава преди началото и в края на предаването: „В това предаване има платено съдържание, свързано с предизборната кампания.” Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ

такова нещо – да има интервю с мен като народен представител по време на кампания и отгоре или отдолу да не пише „платена публикация”, защото е ясно, че това е част от кампанията! В целия свят, както са в момента продуктовите позиционирания – във филми и така нататък, това задължително се пише! Във всяка една европейска държава! Това го казахме и по време на обсъждането, още когато беше Изборният кодекс, преди една година че то е задължително! Не може да правиш интервю по време на кампания или да излъчваш материал и да не обозначиш, че това е платено съобщение! В медиите трябва да се знае кое е свързано с политическата кампания и трябва да бъде обозначено, че е част от политическата, от предизборната кампания.

Това е съвсем нормална европейска практика, предизборна практика – платено съдържание във вестника или да бъде изписано

Направила съм предложение в същия смисъл по чл. 134, но признавам, че това, което е предложила Синята коалиция, е по-коректно и е

до безплатни форми на отразяване; предвид факта, че има едни участници в предизборната кампания, които ще влязат с много сериозен финансов ресурс за сметка на други, които едва ли ще могат да си позволят въобще медийно отразяване на фона на всичко това да не бъде ясно заявено кои от излъчванията, от представянията на кандидатите са платени е безобразие по отношение на българските граждани. В рамките на обикновената коректност към българския избирател в медиите и от всички доставчици на медийни услуги трябва да бъде ясно казано кои от излъчванията, кои от материалите са платени, за да могат хората все пак да преценят къде става дума за новини, къде става дума за новинарски хроники къде става дума за предизборна агитация. На фона на комерсиализацията на медиите, на фона на монополното шестване на управляващата партия в медиите елементарната коректност, която ГЕРБ дължи на българските граждани, е поне по време на кампанията, когато нейните представители се показват платено, това да бъде съобщено на хората. Като ще Ви показват, уважаеми колеги от ГЕРБ, срещу заплащане по телевизията, е нормално хората да бъдат информирани за това. Оставям настрана опитите да се заобикалят правилата на предизборната агитация, които гледахме по време на всички предизборни кампании. Но като правим промени в изборните правила, едно от нещата, с които задължително трябва да се захванем, е медийното отразяване! Тук нещата са ясни. Няма и да се чуят аргументи защо управляващото мнозинство отказва медиите да бъдат задължени

Имат ресурс да си плащат за това, но искат хората да бъдат заблуждавани, че това не са платени излъчвания. Това е. Това е един от начините да се манипулират хората, включително в рамките на предизборната кампания. Няма никакъв аргумент защо – този, който ще си плаща да го показват по телевизията или да го пишат във вестниците – да не стане ясно, че си е платил. Това е елементарна коректност.

От една страна, приемаме, че договорите с доставчиците на медийни услуги се публикуват на страницата на тези доставчици. В същото време съвсем алогично ние не приемаме да се постави съобщение, че даденото излъчване или публикация в медийния доставчик е платено съобщение! Това би трябвало да кореспондира също както отразяването в абсолютно всички изборни материали на съобщението, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Всички български граждани знаят, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Това е заложено в Наказателния кодекс – друг е въпросът, че някой го нарушава. Но въпреки всичко има изискване да се постави надпис, съобщение, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Защо тогава алогично не се приема публикация, съобщение, излъчване в доставчик на медийна услуга да не съдържа съобщението, че това е платена услуга, че това е платена предизборна кампания? Тук не се обръщам конкретно с упрек в един от малкото и редки случаи пряко към ГЕРБ

основните тези, заложени в Изборния кодекс, тоест демократичност, прозрачност на предизборната кампания. Нали едно от основните условия за прозрачност на предизборната кампания е точно това – да бъде ясно кое от тази кампания е платено, кое от нея се съдържа като основна част от кампанията в национални или други медии? Прозрачността в предизборната кампания е задължително условие и Вие сте длъжни, след като така активно проповядвате, че търсите демократичност, прозрачност, коректност на изборния процес, да го приемете! В крайна сметка то е точно в логическата последователност на онова, което се опитва да въведе и не успява до момента този Изборен кодекс! Какъв е проблемът? Дайте един отговор: какъв е проблемът това нещо да не го въведете като принцип, както е въведен принципът, че трябва да има надпис – „Купуването и продаването на гласове е престъпление”? Съвсем логично е, при положение че на всички е известно, че това е престъпление! Но на никого не е известно една публикация или съобщение в медиите дали са платени, или не, защото е редно българските граждани да са наясно кое излъчване, коя част от кампанията е платена и коя не, за да са наясно до каква степен могат да имат доверие или не на тази публикация.

Защото като пише, че е платено съобщението, като се оповестят всички платени съобщения, тези приходи трябва да се осчетоводят, данъците трябва да се платят. А когато ти предварително си сключил със и за европейски пари съвместни продукции, и ти е останал обем, който ще се използва за тези цели, тогава обявяването, че това е платено ще затрудни осчетоводяването и плащането на данъци. Така че Вашето разсъждение беше твърде повърхностно и това е една от причините да не се приема онова, за което Вие пледирате. Извинявам се, че така остро реагирах, но трябва да вникнете и в тази страна на нещата.

всеки случай не идеята е това, че ще намерим и ще сключим един лъскач на имидж, който сега е подсъдим в Австрия – Хохегер се казва, ако не знаете – да Ви кажа, а той ще върне едни милион и кусур лева на една PR агенция в България,

Защото, уважаеми колега, разбирам, че трябва да Ви дадат указания какво да отговорите, но каквото и да отговорите, уважаеми колега, факт е, че Хохегер е подсъдим и има обвинение в австрийския съд; факт е, че са вечеряли или е работен обяд с него и Сергей Станишев, и Моника Йосифова; факт е, че тези пари – милион и кусур, са преведени на една PR агенция, собственост на Моника Йосифова. Трета реплика – заповядайте, господин Казак. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Терзийски, не се учудвайте, че не се възприема предложението за това да се изписва „платена „платена реклама” или „платен репортаж” и така нататък. Сега ще видите как по време на предизборната кампания в осведомителните бюлетини на доста национални медии ще има едни първи копки, ще има едно рязане на ленти за нови отсечки от пътища, за нови водопроводи и така нататък. (Реплики от ГЕРБ: „Това лошо ли дейността на съответните членове на правителството, в рамките на техните служебни задължения, служебни ангажименти и естествено това няма да се счита за предизборна кампания, затова няма да има такива надписи. (Шум и

съвсем не тези реплики очаквах аз. Аз очаквах, че ГЕРБ, които призовават към прозрачност, към демократичност, към коректност на изборния процес ще вземат друго становище. Защото и в момента има един министър от Вашето правителство, който с европейски пари си лъска имиджа и авторитета, но това ще бъде плод и повод на съвсем други разговори. разговори. В крайна сметка Вие доказвате едно, че това, което аз обявих, че няма в моето изказване да бъде упрек към Вас, е абсолютно невъзможно. Вие просто не можете да не предизвикате категоричен и ясен упрек по отношение на Вашето некоректно поведение, защото пак ще го повторя – Вие не правите коректен Изборен кодекс. Вие правите Кодекс, от който да можете да се облагодетелствате, да манипулирате изборния процес и да мамите българските граждани, но за радост те вече се осъзнават все повече и няма да допуснат Вашите машинации да подменят вота и на тези избори. Затова в крайна сметка дали ще приемете или не присъствието на платено съобщение в публикациите, това няма да помогне на категоричния крах, който Ви очаква. шум.) Преминаваме към гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.

внесения законопроект от Коалиция за България, за промени в Изборния кодекс и то се отнася до възможностите за безплатно отразяване в обществените медии на политическите партии, които участват в предизборната кампания. В случая става дума за това да бъде предоставена възможност на всички участници в следващите парламентарни избори за безплатно излъчване поне на клиповете, с които те ще участват в кампанията. Искам да Ви обърна внимание, че една от препоръките на ОССЕ, която се отнася до медиите, гласи следното. Ще цитирам, за да няма волни интерпретации в залата, а именно: „Правната рамка трябва да включва безплатно ефирно време на обществените радио и телевизия за участниците в изборите”. Всъщност ГЕРБ нарушава именно тази препоръка, като създава възможност само на тези партии, които имат пари, да бъдат отразявани в обществените медии. По този начин, разбира се, се затруднява възможността на гражданите да направят информиран избор, от една страна, а от друга страна – това е ограничително по отношение на всички участници в предстоящата предизборна кампания. Изкушавам се да кажа няколко думи на един колега, който като зациклила грамофонна плоча повтаря едно и също във всеки дебат, който се отнася до медийните изяви на ГЕРБ, а именно, че партията, която има опит със злоупотреби с публично финансиране за цели на предизборни кампании, а именно Политическа партия ГЕРБ, чийто слоган и чиято президентска кампания бяха направени от една фирма, която спечели обществена поръчка за 3 млн. лв., за да рекламира туристическия портал. МАЯ МАНОЛОВА: … три милиона лева от Министерство на икономиката, за да изработи предизборните материали на ГЕРБ, включително и тези в президентската кампания на президента Плевнелиев, така че, уважаеми колеги, предвид безобразията, които се случват сега, би следвало това да намери някакво отражение в правилата на предизборната кампания. Явно няма да се случи. Явно не искате честно състезание, но поне би следвало да Ви затвори устата за едни спекулации,

Реплики? Няма. Други желаещи за изказване?

По § 41 има предложение на народния представител Михаил Михайлов – чл. 144 се отменя. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание на залата на текста на вносителя, който е направен от Коалиция за България. Той гласи: „Забранява се излъчването на предизборни материали, агитация и други извън времето, определено със споразумението по ал. 2, и в новинарските емисии извън хрониките.” Това наше предложение се отхвърля от парламентарното мнозинство. Мога ли да чуя някакъв разумен аргумент защо ще бъде позволена

Какъв е отговорът на този въпрос? Защо го забранявате? Защото Вие имате намерение да използвате обществените медии

Първо, отказахте всички платени предизборни излъчвания да бъдат обозначени като платени. Второ, давате свобода да се вихри кампания извън определеното време и извън определените форми. Какъв е отговорът? Има хроники, клипове, диспути. В рамките на кампанията в обществените медии това се прави по определен начин.

Отговорът е, че ГЕРБ няма намерение да има честно състезание на предстоящите парламентарни избори и текстовете, които приемаме по отношение на медиите, са доказателство за това. Те искат да си осигурят комфорта, който имат и сега, да шестват из медиите, без да се обозначава, че тяхното присъствие там е платено, извън установените форми, извън установеното време с цел да манипулират българските граждани. Ето, това е! При едно честно състезание има правила – и за предизборната кампания, и за излъчванията, и за поведението на всички политически субекти. Неравен достъп на партиите до медиите, на участниците в състезанието и възможност на едни тотално да доминират за сметка на други – това не е честно състезание!

Както казах преди малко, ще се използват всички предавания – новинарски, публицистични, сутрешните блокове на медиите, ще се канят министри да обясняват държавната политика в определен сектор, проблемите. Министърът на земеделието ще се изкарва спасител на ориенталските тютюни, въпреки че никой никога не ги е заплашвал от забрана. След това ще се изкара спасител на розопроизводството, въпреки че никой не е възнамерявал да го забранява и така нататък, и така нататък. Другите министри

да получи отново вота на избирателите”, те ще кажат: „Ами няма такава забрана. Къде има забрана?! Това не е агитация.” Това е! Това са мотивите. Те са ясни. са ясни. Колеги, каквото и да направите, ако българските избиратели са решили да не гласуват за Вас, те няма да гласуват, въпреки всичките тези агитации. Ще гласуват за този, когото считат, че ще промени нещата към по-добро. Благодаря. Няма. Други желаещи за изказване? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.

Гласуваме предложението на народния представител Петър Хлебаров, което комисията не подкрепя.

на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 89.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам прегласуване, защото това е един от важните текстове, които се отнасят до медийното отразяване на предизборната кампания. разреши извършването на предизборни материали и агитация извън времето, определено със споразумението между политическите партии и шефовете на обществените медии, няма абсолютно никакъв смисъл от това споразумение. Няма абсолютно никакъв смисъл от налагането на каквито и да е правила в предизборната кампания и в нейното отразяване. Това означава, че бившите вече министри на ГЕРБ ще продължават да рекламират успехите си в кавички, ще продължават да режат ленти на спирки, запълнени дупки, открити контакти и прочие, и наистина това ще бъде последният напън за манипулиране на българските граждани. Остава да се надяваме, че това ще бъде капката, която ще прелее чашата и ефектът от показването непрекъснато на едни и същи ликове ще намери своя отрицателен вот в датата на изборите. неприемането на това предложение означава нечестно предизборно състезание и нечестно отразяване на партиите по време на кампанията. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Българското национално радио се включват и партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за местните избори. Местните коалиции и инициативни комитети се отразяват от частните медии при досегашния ред.” Комисията не подкрепя предложението.

Колеги, наистина това, което се случва в залата, просто е в границите на нещо, което не може да се побере в нормалния логичен разсъдък.

като субсидия, от друга страна – политическите партии да плащат на държавата за клипове? Ето за това става въпрос. Ето това е разумният подход. Значи държавата дава на политическите партии издръжка,

минутите да са 180, да са 400, за да се чуят аргументите. И това не го приемате. Преди една-две седмици Вашият председател се жалваше в една телевизия, че всички партии били собственици на медии. Не е важно кой е собственикът на медиите, важно е кой е стопанинът на медиите, защото той е стопанинът на всички медии. Заради това от сутрин до вечер е във всяка една медия. На това Вие разчитате. Вие не разчитате Вие не разчитате на своя собствен глас и на своето място, а разчитате той да Ви вземе резултата на изборите. изборите. Наистина няма нормален аргумент всички тези неща, които се предлагат, а те са абсолютно нормална европейска практика, да се подминават. Как ще обясните на Вашите избиратели, че не искате в местните избори, и в парламентарните избори ще бягате от дискусията? Какво ще правите? Ще правите с платени репортажи, които няма да са платени във вестниците, какви големи успехи сте постигнали. Нали силата е в аргумента, силата на Вас като народни представители, на всеки един от Вас, е да застане срещу опозицията, срещу другите, да каже с какво неговата партия е по-силна. Защо не искате това да се случи? Защо бягате от това?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Отново Ви обръщам внимание на препоръката на ОССЕ, която изисква да бъде предоставено безплатно ефирно време в обществените радио и телевизия за участниците в изборите. Това е едно от условията според международните наблюдатели за честни избори – да има възможности за равен достъп на всички участници в предизборната кампания. Тук проблемът не е само с политическите сили, които получават субсидия от българската държава, става дума за тези, които не получават субсидия. Става дума за тези, които не могат да си платят скъпото телевизионно и радио време. Ако искате дори да имитирате, не да направите, да имитирате някакви честни правила, дайте възможност поне на участниците в кампаниите да участват в безплатни диспути. Добре, хрониките ще са платени, клиповете ще са платени, поне три безплатни диспута за политически формации, които нямат иначе възможност да си платят, дори такива, които за първи път участват в изборите.

без да съм дала знак от трибуната? Препоръката на ОССЕ е за обществените медии. Става дума за възможността, не че подобни правила не трябва да се направят и в частните медии в някаква степен, но за обществените е задължително да се даде възможност на участниците в процеса да участват поне в дебатите, за да представят своята визия за следващите избори. Това е някакъв необходим минимум,

става дума просто за участие в дебатите, след като става дума просто за обществените медии, Вие така или иначе си въведохте правила, в които спокойно ще манипулирате гражданите извън установените форми на предизборна агитация. Първо, разрешихте агитацията извън тези форми и извън споразумението, след това не задължихте медията да отбелязва, че излъчването е платено, така че си осигурявате формите за Вашата манипулация с този кодекс. Поне дайте някаква видимост на това, че

Предложение на народния представител Михаил Михайлов – да се създаде нов параграф: ”§… Да отпадне платеното отразяване на кампанията в обществените медии, извън излъчването на клипове за политическа реклама.” Комисията не подкрепя предложението. за изказвания? Няма.

Михаил Михайлов – в чл. 146 се правят следните изменения и допълнения: „1. Създава се нова ал. 2: (2) При произвеждане на местни избори в програмите на регионалните радио- и телевизионни центрове се включват и партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за местните избори.

Тук има съвсем сериозни аргументи – защо държавата трябва да плаща на политическите партии, а политическите партии да плащат на държавата? Хайде, обяснете ми го. Нека тук един сериозно да ми каже какъв е аргументът?

и тази субсидия политическата партия да я дава в Националната телевизия за това, че ще участва в диспут? В това няма абсолютно никаква логика! За равноправието на политическите партии и тези, които са новосъздадени, и тези, които

на дискусии, за да може наистина хората да направят информиран избор. Затова са всички тези предложения.

Благодаря,